(Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги, имам голямото удоволствие да Ви представя нашия скъп гост – председателя на парламента на Гърция. Той води официална делегация

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа депутати! Бих искал да Ви благодаря горещо за поканата, която ми отправихте да посетя Вашата красива страна и за Вашето сърдечно гостоприемство. Най-вече обаче бих искал да Ви благодаря за честта, като ми предоставяте възможността да се обърна към Вас от трибуната на Народното събрание. В парламента на България, както и във всяка демократична страна, пулсира сърцето на българската демокрация: тук се приемат законодателните актове, които са решаващи за прогреса и развитието на страната, тук се укрепва държавата на правото, тук се контролира и отчита изпълнителната власт. Скъпи приятели! Гръцко-българското приятелство доказва по най-добрия възможен начин, че дори на многострадалните Балкани преодоляването на национализмите и изграждането на отношения на доверие, сътрудничество и приятелство са възможни, когато съществува необходимата политическа воля. Гърция и България България – две съседни страни в Югоизточна Европа, с многовековна история и силни култури, често, дори и в не толкова далечното минало, имахме противоречиви интереси, несъвместими претенции, оказвахме се в противникови лагери и воювахме една срещу друга. Осъзнаването обаче на нуждата от прогрес в нашите отношения с главна цел запазването на стабилността в нашия регион и благоденствието на народите ни стана много бързо. Последваха много години, по време на които с последователност и нашите отношения се задълбочиха. Включването на България в Европейския съюз, за което Гърция работи упорито, маркира нова фаза в гръцко-българските отношения, които вече имат положителен отзвук в целия ни регион. По този начин вече гръцко-българските отношения представляват движещата сила не само на вътрешнобалканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж да поставим Югоизточна Европа в епицентъра на приоритетите на Европейския съюз. Гърция и България са създали динамични формати на регионално сътрудничество. Тези формати почитат, уважават рамката на Европейския съюз, утвърждават солидарността в Общността, преследват общото прилагане на европейските правила, противно на това, което често се случва в други групи от държави – членки на Европейския съюз. Вие разбирате за кои говоря. По този начин нашата цел, действайки действайки в европейската рамка, е: - първо, да работим за утвърждаване на сигурността в региона на Югоизточна Европа чрез преодоляването на националистическия подход, който действа възпиращо за нашия прогрес и благоденствие и да активизираме намирането на решения по регионалните въпроси; - на второ място, да работим съвместно и конструктивно по емигрантския и бежанския проблем, съгласно принципа на европейската солидарност, като уважаваме трето, да си сътрудничим тясно по общи европейски проекти за развитие в стратегически сектори на икономиката, като енергетиката, по проекти, какъвто е газопроводът ТАП, като интерконектора интерконектора IGB, по вертикалния коридор Гърция – България – Румъния, и железопътните връзки, които ще бъдат взаимноизгодни за икономиките на нашите страни и ще повишат комуникацията между нашите народи; на четвърто място, да дадем нов тласък на солунския дневен ред и да поставим отново на масата на Европейския съюз обсъждането на процеса на приемането в Съюза на страните от Западните Балкани. Благодарение на нашия опит като държави- членки на Европейския съюз, можем да предложим експертиза на нашите съседи и да допринесем за бързия прогрес на преговорите, разбира се, като следваме принципа на условност; - на пето място, бих казал, особено важно е да работим съвместно, за да не се превърне Европейският съюз във формален съюз на концентрични съюз на концентрични кръгове и на регионални съюзи на държави, като специални икономически зони с постоянни неравенства и социални отклонения. Както естествено произтича от всичко това, предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз идва в подходящия момент, така че да момент, така че да даде нова динамика на тези наши стремежи. Както отбеляза и Вашият премиер Бойко Борисов: българското председателство желае да действа като едно балканско председателство. Тази идея бе топло приета от ръководителите на България, Сърбия, Румъния и Гърция, които наскоро се срещнаха във Варна.

Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството и ще й предостави всяка възможна подкрепа. По време на планираното за края на октомври посещение на Комисията по външните работи на българското Народно събрание в Атина ще ни бъде дадена възможност да разменим становища по европейската политика с акцент по въпросите на общата външна политика, политиката за сигурност, както и общата политика за отбрана, които ще бъдат поставени по време на българското председателство. Успоредно с това гръцките депутати са готови да споделят опита си, който са придобили по време на предишните гръцки председателства. В нашата делегация е председателят на групата за приятелство с България от гръцкия парламент госпожа Панагиота Дрицели. Същевременно, с общото разискване за бъдещето и архитектурата на Европейския съюз, Европейският съюз трябва да засили своя социален характер, да ограничи социалните неравенства, да повиши демократичната си легитимност и да предложи начини за засилване на сближаването и кохезията. Само с ефективни и надеждни решения по тези въпроси ще се запази обединена Европа и ще бъдат победени силите на популизма, на крайната десница и на евроскептицизма. В това начинание определяща е ролята на националните парламенти, които трябва да участват активно в диалога за бъдещето на Европа. Скъпи колеги, сериозността и значението на тези теми предвещават трудна роля на българското председателство. Сигурен съм обаче, че България ще работи с необходимата отдаденост и усърдие за тяхното разрешаване, като отхвърля регионалните и социалните неравенства вътре в Европейския и ще положи усилия за една Европа, в която държавите членки ще бъдат наистина не формално равноправни и ще решават въпросите за политиките, които са призвани да прилагат, с пълно зачитане на правата на гражданите. В тези усилия Гърция ще

Уважаеми колеги, продължаваме с днешния пленарен ден. Искам да Ви прочета съобщение относно допълване състава на ръководството на парламентарната група на „БСП за България“: „Уважаеми господин Председател, на 18 октомври 2017 г. общото събрание на парламентарната група допълни състава на ръководството си, като реши: Избира допълни състава на ръководството си, като реши: Избира за заместник-председатели на парламентарната група на БСП за България Весела Николаева Лечева и Георги Страхилов Свиленски. На основание чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля решението да бъде вписано в регистъра на Народно събрание.“ Продължаваме с днешния дневен ред. Госпожо Ангелова, имахте процедура – заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите – Лозана Василева – заместник-министър, Донка Йорданова Таня Петрова – експерти в дирекция „Развитие на селските райони“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Присъстваха още Светлана Боянова – съветник на заместник-министър председателя Томислав Дончев, както и представители на неправителствени и браншови организации.

на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове Със Законопроекта се предлага производствата по компенсаторните мерки на площи, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните да се извършват чрез Интегрираната система за администриране и контрол Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез системата ИСУН по реда и при условията на ЗУСЕСИФ. По отношение на тези мерки се въвежда допълнителен предварителен подбор на проектните предложения, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени подадени проектни предложения надхвърля бюджета за съответния период на прием. Според извършеното класиране, първо ще се разглеждат проектите, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет и едва при наличието на допълнителен финансов ресурс ще се разглеждат следващите проекти. Подобен предварителен етап не е уреден в ЗУСЕСИФ. Оценката и класирането ще се извършват от комисия по критерии и ред, определени в насоките за кандидатстване, които ще следва да бъдат разписани в тримесечен срок. След приключване на предварителния подбор ще се извършват проверките за административно съответствие и допустимост, техническата и финансовата оценка по реда на ЗУСЕСИФ. Възражения по проведеното класиране също ще се разглеждат от комисия. Условията и реда за изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставянето на финансовата помощ за мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., осъществявани посредством ИСУН и условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия, ще следва да бъдат уредени с две нови наредби на министъра на земеделието, храните и горите. Прецизира се текстът, регламентиращ условията и реда, по които земеделските стопани кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. В Преходните и заключителните разпоредби по отношение на мерките, по които производството ще се провежда чрез ИСУН, е предвидено, че до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция, осъществяването на административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащания, отчитане към Европейската комисия и последващ контрол в период на мониторинг, ще се извършва от Държавен фонд „Земеделие –Разплащателна агенция“ посредством системата ИСАК. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта. В Комисията е постъпило становище в подкрепа на Законопроекта от заместник-министър председателя Томислав Дончев с конкретни предложения за прецизиране на част от текстовете. От негово име Светлана Боянова отбеляза, че между първо и второ четене текстовете ще следва да бъдат допълнително синхронизирани със Законопроекта за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ. свое становище Националното сдружение на общините също подкрепя Законопроекта, като прави и някои предложения. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта предвид необходимостта производствата да се провеждат чрез системата ИСУН, но но отбелязаха, че основен проблем на проектите по Програмата за развитие на селските райони е тяхното класиране и липсата на прозрачност при тази процедура. В тази връзка считат, че всички постъпили проектни предложения следва да бъдат обработвани без да подлежат на предварителен подбор. Освен това отбелязаха, че част от разписаните процедури са напълно излишни, не следва да бъдат обект на Закона и заявиха, че ще направят съответните предложения между първо и второ четене на Законопроекта. От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят Законопроекта, като отбелязаха, че в него има детайли, които не следва да бъдат разписвани в закона. От „Патриотичния фронт“ също подкрепиха Законопроекта, като изтъкнаха, че процентът процентът на проектните предложенията, които ще бъдат разглеждани, не следва да бъде изрично записан в Закона. В отговор от Министерството обясниха, че за да няма съмнения по отношение на етапите, през които преминава оценката на проектите и разглеждането на възраженията, на възраженията, процедурата за предварителен подбор следва да бъде регламентирана в Закона. Отбелязаха, че предложеният процент за разглеждане на проекти според тях е напълно достатъчен, но все пак е заложена възможност при наличен при наличен бюджет да бъдат разгледани и останалите проекти. Браншовите организации единодушно подкрепиха необходимостта от извършване на предварителен подбор и посочиха, че критериите за оценка се залагат и одобряват от Комитета по наблюдение, в който участват всички заинтересовани страни и не може да съществува съмнение по отношение прозрачността на процедурата. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, без “против” и 4 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от народния представител Димитър Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г.

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители са насочени към постигане на по-ясна, точна и допълваща нормативна регулация по отношение на отделните процеси развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. Измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските поизводители са основно в няколко насоки: В Глава „Общи положения“ се създава чл. 9б, в който се уреждат специфични за Програмата за развитие на селските региони положения. В текста е уредено, че производствата по компенсаторните мерки за площ от Програмата, свързани с агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони, залесяване и хуманно отношение към животните ще се извършват чрез Интегрираната система за администриране и контрол. Производствата по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се провеждат в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с направените предложения. В специалния Закон за подпомагане на земеделските производители се урежда още един етап от извършването на проверки на проектните предложения, който не е уреден в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – предварителен етап на подбор на проектните предложения. Процедурите по този етап са детайлно регламентирани в Закона, след което се извършват проверки по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ – административни проверки, техническа и финансова оценка, които приключват с решение на компетентния орган. Създава се законова делегация министърът на земеделието, храните и горите да издаде две нови наредби: за условията и реда на изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставянето на финансовата помощ за мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., които се осъществяват посредством ИСУН, и за условията, проверките и реда на установяване на изкуствено създадени условия. За мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по които производството ще се провежда чрез ИСУН, е регламентирано, че ИСАК може да се използва като система, в която Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да извършва административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащания и отчитания към Европейската комисия и последващ контрол в периода на мониторинг за провежданите производства до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция с ИСУН. Промяната в чл. 33а, ал. 2 е свързана с необходимостта заповедта за одобрение на окончателен слой на Системата за идентификация на земеделските парцели да се публикува в „Държавен вестник“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предлагат се промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които са, първо, много спорни, необосновани и драстични от гледна точка на управлението на Програмата. Вместо да се поучим от досега създадените проблеми по управление на европейските фондове, включително и по Програмата за развитие на селските райони, ние създаваме прецедент в управление на европейските средства, защото в средата на управлението на Програмата за развитие на селските райони правим промени, които могат да доведат до сериозни проблеми, особено в констролните механизми по нейното прилагане.

Министерството на земеделието, храните и горите да делегира правомощия на Държавен фонд „Земеделие“ като структурата, която не само управлява Програмата, но също така осъществява всички административни процедури по нейното прилагане. С прилаганите промени се правят революционни промени в следните насоки: Първо, на практика се изземват функции от Държавен фонд „Земеделие“, което означава,

Министерството ще издава отказите по проекти, по които няма бюджет. Трябва да припомним, че досега Министерството на земеделието, храните и горите никога не се е намесвало в оперативната работа на Държавен фонд „Земеделие“. Какви ще са ефектите от тези предложения? Първо, съсредоточаване на изпълнението на Програмата в ресора на Министерството. Второ, двойна работа, тъй като Държавен фонд „Земеделие“ е единствената разплащателна агенция, тя прави класиране на проектите,

Трето, ангажиране на допълнителен персонал. Сега в Държавен фонд „Земеделие“ около 300 човека са заети с договориране. Капацитетът на Министерството на земеделието, храните и горите За да могат да се приемат решенията, свързани с изпълнение на всички контролни функции, които са задължителни, това означава, че трябва да има дублиране на персонала в Министерството на земеделието, храните Също така немаловажно е, че ще се забави сериозно изпълнението на Програмата, а през 2018 г. ние трябва да имаме определени индикатори, които да дават напредък в изпълнение на Програмата. Ако не сме ги изпълнили, означава средства, които ще връщаме в Европейската комисия. Защо ще се забави програмата? Всички тези промени изискват задължителна нотификация в Европейската комисия. Ако сега се приемат, най-малко приемът на проекти ще бъде от три до шест месеца, а нотификацията от Европейската комисия не може никой да каже точно в какви рамки и граници ще се осъществи. Това означава наистина пълен провал на програмата и усвояването на средствата. Проблем ще има и в друга насока. Към настоящия момент заместник-министърът, който отговаря и за акредитацията на процедурите за работа, също ще трябва да осъществява класирането, но трябва да одобрява и процедурите. Това е в сериозно противоречие с регламента, който определя, че акредитиращата структура трябва да е независима от акредитирането. Проблеми се очертават и при обжалването при министъра. Досега при обжалване пред министъра на земеделието участваше дирекция в Министерството на земеделието, храните и горите, която отговаря за управление на програмата, тъй като тя не беше свързана пряко с процеса на разглеждане на заявленията. Сега не е ясно кой ще бъде органът, пред който ще се прави обжалването и ще има ли въобще възможност за административно обжалване. Това ще бъде сериозен проблем на бенефициентите, защото на практика ние нямаме абсолютно никакви правила за обжалване на това, което бенефициентите смятат, че трябва да им бъде обърнато внимание и да има корекция. Сигналите за нередности също

Отделно от това искам да Ви кажа, че предварителният ранкинг, който Държавен фонд „Земеделие“, Министерството налагаше през последните години, създаваше много проблеми. Ние сме категорично против предварителния ранкинг, защото голяма част от проектите въобще и под никаква форма не се разглеждат. По време на обсъждането в Комисията беше заявено, че броят на проектите е голям и администрацията не може да се справи на ниво административна проверка с подадените заявления. Много хубаво, обаче ако се направи справка с останалите оперативни програми – „Човешки ресурси“, „Конкурентоспособност“, имат по две-три хиляди проекта и как там колегите, които участват в управлението на средствата по европейски фондове, правят тази административна проверка на всички При нас предварителният ранкинг създава изключително много напрежение и няма система, в която да се гарантира обективност на този ранкинг. Разглеждайки внимателно Законопроекта, тъй като искам да подчертая, че ние имахме много малко време за този Законопроект при обсъждане на Комисията, а и не получихме адекватни отговори от представителите най-вече на Министерството на земеделието,

от решенията за това как прилагаме Общата селскостопанска политика 2014 – 2020? Първо, отпада таванът на субсидиите. Защо отпада таванът на субсидиите? Ако Вие сте решили от 2018 г. да няма таван на субсидиите – кажете го. Всички в парламента бяхме решили, че има таван 300 хиляди евро, тоест големите стопанства да не получават максималния размер на своето подпомагане. Сега казвате: таван на субсидиите няма да има, чл. 43а от Закона отпада. Предлагате да отпадне преразпределителното плащане – чл. 43б. Предлагате да отпадне също така подпомагането на малките стопанства – чл. първия момент, когато прочетох тези предложения, реших, че това е сигурно някаква правна техника, защото в 2015 г. са приети тези предложения. Някаква правна техника, която аз не разбирам. Но все пак това е закон. След като отпадат тези възможности да се провежда системата за директни плащания на базата на нотифицирани европейски регламенти, това означава, че в 2018 г. те няма да се прилагат. За мен това е изключително притеснително. В заключение искам да кажа, че ние няма да подкрепим Законопроекта и нашата препоръка е той, даже да бъде оттеглен от вносителите, да се направи задълбочен анализ какво се цели с този Законопроект, но последиците, ако се приеме

Заповядайте, господин Янков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема проф. Бъчварова, при разглеждане в Комисията на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на селскостопанските производители, гледаме общата рамка. Не сме конкретизирали и не сме тръгнали в насока по-конкретно да се

има съгласие и одобрение както на различните браншови асоциации, така и на Сдружението на общините. В чл. 9б ал. 3,

извадени от предложения текст, други ще бъдат коригирани и прецизирани, за да може да се стигне до законопроект за изменение, който да бъде в интерес на всички земеделски производители. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков. Други реплики? Заповядайте, госпожо Бъчварова, за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Янков, аз съм наясно, че между първо и второ четене се правят драстични промени, които нямат нямат нищо общо с внесения Законопроект. Това се е случвало и със законопроекти на Министерския съвет. Вие казвате: общата рамка. Общата рамка са две неща. Първо, плюс е, плюс е, че системата ИСУН започва да действа и за Програмата за развитие на селските райони, но това е едно изречение, което може да бъде внесено и в Закона, който ние в момента разглеждаме – закона, които се разглеждат, по отношение на семената и посадъчния материал за намаляване на административната тежест. Основната рамка на този Закон е отнемане правомощия на разплащателната агенция – нито повече, нито по-малко. Текстовете са така разписани. Аз мога да вляза още в подробности на това предложение. Защо го правим? От 2007 г., въпреки трудностите, които е имало по усвояването на средствата,

декември. 650 са възраженията. Но тук означава, че Вие дублирате договориране. Същият капацитет трябва да има в Министерството на земеделието – тези възражения да бъдат разгледани в цялата им дълбочина, за да може да се вземе решение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! социалистическа партия няма да подкрепим този Законопроект, тъй като не споделяме неговата философия, нито неговата идея и насоченост. Единственото, поради което вероятно се предлага, е изпълнение на ангажиментите, които имаме към Европейската комисия. Настоящият Законопроект е свързан със синхронизирането на Закона за подпомагане на земеделските производители със Закона за управление на средствата от от европейските структурни фондове и с Програмата за развитие на селските райони чрез интегрирана система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Държа да Ви заявя, че в предложения Законопроект са разписани такива подробности и детайли, както и процедури, които по-скоро го свалят на ниво наредба или правилник. Трудно и бавно биха могли да се извършат тези промени, които се предлагат в настоящия Законопроект. Основната ми забележка е към използването на ранкинга като система за проверка на критериите, или казано с други думи – предварителен подбор на проектните предложения на проектните предложения ще се прави, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в обявата за откриване на съответния прием. Съгласно предложените процедури, оценката следва да бъде извършена от експерти, при които проектите би трябвало да отиват на случаен принцип, но това не е уточнено. Така би трябвало, според вносителя, да се гарантира една безпристрастна оценка на всеки един проект, но истината е, че няма прозрачност по отношение на предварителния ранкинг и от там нататък започват всички проблеми за обосноваността на необходимостта защо се прибавят или изваждат определени точки от даден бенефициент. Въвеждаме предварителен подбор, който ще се извършва преди същинската административна процедура. На негова база ще се отсяват само проектите, за които би имало бюджет. В едноседмичен срок след приключване на приема по дадена мярка и подмярка, шефът на Държавен фонд „Земеделие“ или ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони

списък, който трябва да се публикува на интернет страницата на съответната администрация, ще бъдат посочени точният брой точки по критерии. Остава обаче проблемът как точно ще се избегне субективизмът при класирането на проектите. Не говоря за липса на професионализъм или компетентност у проверяващите, а по-скоро, че се създава един модел на корупционна среда, което вече е смущаващо. Веднага искам да дам пример с кметовете, които се оплакаха в Министерството на земеделието през 2016 г.

Наложи се ресорният заместник-министър Васил Грудев да дава обяснения и да изпраща допълнително писмо до Държавен фонд „Земеделие“ с указание как точно да се оценяват проектите и какви са критериите.

които са динамични във времето. На всички ни е ясно, че ще последват промени, свързани с установената практика и прилагането на новите норми. Според направеното предложение от вносителя, при несъгласие от страна на бенефициента за правилността на предварителното оценяване на неговия проект, той не може да обжалва въпросната стъпка от процеса на обработка на заявлението за подпомагане до момента на получаване на официален отказ на проекта, който срок за отказ обаче не е предвиден в Закона. Едва след получаването на отказа бенефициентът има право да обжалва въпросното административно решение. Междувременно проектът няма да бъде въобще разпределен за обработка, въпреки че е възможно бенефициентът да бъде прав. Ето затова смятам,че така разписаната ситуация е предпоставка за прилагане на изключително лоши практики от страна на администрацията, отговорна за обработката на проектите. Друг проблем, който ще възникне, е във връзка с това, че производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез системата „Европейски структурни и инвестиционни фондове“ по реда и при условията на Закона за управление на средствата от европейските и структурни фондове. По отношение на тези мерки се въвежда допълнителен подбор на проектните предложения, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля бюджета за съответния период на прием. Според извършеното класиране първо ще се разглеждат проектите, по които заявената помощ не надхвърля повече от 30%

определени в насоките за кандидатстване, които ще следва да бъдат разписани отново в тримесечен срок. След приключване на предварителния подбор ще се извършват проверки за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка по реда на Закона за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програмата за развитие на селските райони с останалите оперативни програми, като качим и Програмата за селски райони и проектите по тях в системата ИСУН По този начин ще изпълним волята на Директивата и на Регламента, но нашите забележки са чисто практически. Това, което е разписано в закон, трудно може след това да се променя. Опитът ни досега от два периода на прилагане на Селската програма показва, че в хода на процедурата често пъти се налага да се прецизират текстове, да се прецизира технология. Така, както е разписано на ниво законодателен акт – закон, смятам, че при условие, че ще се наложи да се коригира, това би станало много трудно и би попречило на цялата процедура. Първата ни забележка по така предложените текстове е тези регулации да са на ниво наредба, а не ниво закон, поради чисто практическия ни опит от приложеното досега, че когато се наложи да се прави някаква корекция, някаква промяна, много по-лесно е това да стане на ниво наредба, отколкото на ниво закон. Ние като променим Закона, мярката ще е провалена. Категорично сме против промяната, която настъпва, след като отпаднат определени текстове в частта за директните плащания. В частта „Директни плащания“ 2013 г. ние предложихме като основен приоритет, като основна група за подпомагане с особено внимание към тях, това да са малките земеделски стопанства, малките фермери и онеправданите сектори в българското земеделие като плодове, зеленчуци, животни и тютюн. С тези тестове, които се предлагат в частта „Директни плащания“, след като отпаднат специалните мерки, които подпомагат тези малки земеделски производители, по същество се променя политиката и отношението към тях. И тъй като ние сме автори на тази идея, и ние отстояхме това – и в България, и в Европейската комисия 2013 г., категорично не можем да се съгласим с този пасаж от текстове. След това, не е ясно разписан механизмът за обявяване на резултатите от ранкираното и възможностите за обжалване. За разлика от другите колеги, няма да влизам в подробности, само маркирам темите темите и текстовете, по които ние ще направим предложение между първо и второ четене, но според нас тези основни моменти би трябвало да се променят, за да може да се разпише ясно как става ранкирането и как става обжалването на този ранкинг. В така В така предложените текстове според нас има открито отнемане на права на Разплащателната агенция. Не е ясно разписана процедурата по назначаването на Комисия по оценяване. Затова в първата ми бележка, в която казах, че тези неща не са на ниво закон, това имах предвид. Когато не е много ясно разписано тази Комисия ще я назначава министърът на земеделието или шефът на Разплащателната агенция, това води до двояко тълкуване. Повярвайте ми, имаме горчив опит от такива тълкувания, където всяко едно тълкуване се отразява директно върху бенефициентите. Откровено признавам – тези забележки, някои от тях не са мои, те са на Националното сдружение на общините, а някои от тях са на екипа на вицепремиера, който отговаря за европейските фондове, така че ние между първо и второ четене ще имаме сериозен пакет от предложения, с които да прецизираме доста от текстовете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Абазов. Реплики към изказването на господин Абазов? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Моля за прегласуване.

Кой ще изчете Доклада на Комисията по икономическа политика? Не виждам председателя – господин Кънев. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти,

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 26 октомври 2016 г., разгледа и обсъди Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43. На заседанието присъстваха: от Министерски съвет – Аню Ангелов, секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност

в дирекция „Отбранителна политика“. От името на вносителя Докладът бе представен от господин Аню Ангелов. През 2016 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е провел девет заседания, на които са разгледани 124 заявления. Издадени са 78 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО); три лиценза за транспортиране на ПСО между две трети страни; 39 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с ПСО между две трети страни; 63 удостоверения за регистрация и трансфер на ПСО, 20 броя фирми не са получили поисканите и издадени удостоверения. Междуведомственият съвет, през 2016 г.: - спря действието на издадените на „Алмед“ ЕООД, гр. Бургас лиценз за износ и внос на ПСО, удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО; прекрати, поради ликвидация на САПЛ БГ ЕООД, гр. София, лиценз за износ и внос на ПСО и удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО; прекрати, поради писмена молба от „АТЛ България“ ООД, гр. София, действието на тригодишно удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и на тригодишно удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО; отложи, за представяне на допълнителна информация, вземане на решение по три заявления; - разгледа и прие за сведение 18 заявления за промяна на обстоятелствата, при които са издадени документи по експортния контрол на ПСО, които не водят до издаване на изменения към тях. Междуведомственият съвет отбелязва нарастване броя на заявителите за издаване на документи по експортния контрол, както и броят на притежаваните от тях документи. Оценява се като положителен факт увеличаването на броя на заявленията за промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензите. Необходимо е периодично извършване на проверки за съответствие между заявените данни при издаване на лицензи и/или удостоверения за регистрация и вписаните обстоятелства в Търговския регистър и Агенцията по вписванията. Народният представител Румен Гечев постави въпроса за контрола при движението на легално изнесеното оръжие и за размера на таксите. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното „РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Динев. Колеги, откривам разискванията по Доклада. Не виждам желание за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на прочетеното Решение преди малко от господин Динев, което ще си позволя да прочета отново, защото мисля, че не всички внимаваха: „РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.“ Моля, гласувайте.

съвет.“ Моля, гласувайте. Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Колеги, изчерпахме дневния ред за пленарно заседание. В 11,00 часа Ви очаквам отново в залата за парламентарен контрол.